Вносител е народният представител Валентин Николов. Той предлага да се проведе изслушване на министър Петкова относно развитието на концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“. Уважаеми господин Николов, имате думата да направите изложение на въпросите.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! България е малък потребител на природен газ – около три милиарда кубически метра годишно. Това я прави не особено атрактивен потребител и трудно може на тази основа да преговаря за цени на газа и съответно да защитава своите интереси като самостоятелна държава. От друга страна България има изградена инфраструктура. Да кажем, че 80% от компресорните станции на Балканския полуостров се намират в България. в България. Инфраструктурата тук е най добре развита от целия Балкански полуостров, което вече създава съвсем друго реноме на България като транзитираща страна, разпределителна към съседни държави, и я слага на съвсем друго място в енергийната карта на региона. Разбира се,

След това, слава богу, Министерството на енергетиката потърси друг вид решение, знаейки, че рано или късно ще се търси алтернатива на този „Южен поток“ и той беше обявен като „Турски поток“. Ние вече тръгнахме по съвсем различни стъпки, спазвайки европейското законодателство, изискванията на третия либерализационен пакет и започнахме да разработваме концепцията на хъб „Балкан“. Разбира се, тук бих искал от тази висока трибуна да отдам

Много хора бяха скептични, много хора подигравателно се отнасяха към тази идея, но с последователни стъпки, с енергия, която вложихте и Вие, госпожо Министър, и всички в тази вече имаме реализирани предпроектни проучвания, финансирани частично от Европейската комисия. Имаше междинно изслушване на това предпроектно проучване в Брюксел, в сърцето на Европа. Имаме вече заявен капацитет, вече имаме, доколкото разбрах, и изпълнител за строителството на тръба към Сърбия. Вие ще я обявите, разбира се, госпожо Министър. Тоест ние последователно вършим нашата работа, така че да не бъдем заобиколени, да бъдем основен транзитьор в този регион. този регион. Променихме и енергийната стратегия на България, за да може да бъде осъществен този хъб. Също заявихме, което е много важно за диверсификация на източниците, миноритарно участие в постерминал в Александруполис за втечнен газ, откъдето ще можем да черпим от друг източник, не от Русия, така че да диверсифицираме и източниците, не само трасетата. Разбира се, много е важна връзката с „Посейдон“, за да можем да ползваме и азербайджанския газ, газ, да видим и там какво се случва, кога ще започне строителството, кога ще приключи, за да можем и там да ползваме различен източник и различно трасе на доставка на газ. на газ. Това налива ликвидност в газов хъб „Балкан“, който придобива вече съвсем материални измерения. Вече можем да видим какви източници ще захранва този хъб, от какви трасета ще идва тази газ и, разбира се, тази платформа, която ще може да се търгува с различните опции – ден напред, фючърсни сделки и така нататък, така че да бъдем значителен фактор в газовата енергетика. Именно това ме предизвика да направя това изслушване, защото то е важно за нашето общество, важно е за България. Бих казал, че това е

Така че това е значително събитие, значителна част. Знаем, че там, където има тръби, трудно се предизвикват и войни, тоест не е само обект на енергийната сигурност, но е и обект на националната сигурност на една страна.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

Темата на днешното изслушване, както и Вие споменахте, е много важна, много значима не само за българската енергетика, тя е изключително важна за цялата икономика на страната, защото именно природният газ е такъв тип енергиен ресурс, който се ползва както от битовите потребители, така и от бизнеса. Ето защо цената на доставките на такъв тип ресурси и сигурността на доставките на природния газ е от приоритетно значение за България, за българското правителство. Тук използвам случая, за да благодаря на народните представители, на всички Вас за това, че подкрепихте актуализацията на промяната на Енергийната стратегия, която ни позволи да направим много сериозни стъпки напред към това да диверсифицираме източниците за доставка на природен газ, както и маршрутите за тяхната доставка. Знаете, че с актуализацията на Стратегията всъщност стана възможно „Булгартрансгаз“ да стартира процедурите както по открит сезон, така и обществената поръчка за избор на строител за разширението на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турската до българо-сръбската граница, както и стана възможно участието на „Булгартрансгаз“ като акционер в изграждането на „ЕлЕнДжи терминала“ на Александруполис. Всички тези стъпки са изключително важни и решаващи, за да диверсифицираме този тип доставка на енергийни ресурси и да гарантираме сигурност на доставката и конкурентоспособност на нашата икономика. Когато говорим за концепцията за развитие на газоразпределителния център на територията на България, трябва да знаем, че тук става въпрос за два основни аспекта. От една страна, става въпрос за това, че когато говорим за такъв тип инфраструктура, трябва да знаем, че тук става въпрос за изграждане на липсващата такава инфраструктура в областта на природния газ, която да ни даде възможност да доставяме природен газ от различни източници, които съгласно европейските стандарти са поне три различни източника за доставка на природен газ. Втората много важна част от тази концепция е свързана с либерализацията на пазара на природен газ тоест да създадем такъв тип условия, такъв тип конкурентна среда, че да можем да гарантираме пазарното развитие на търговията с природен газ. Смея да твърдя, че до настоящия момент има много сериозни крачки напред в тази посока. По отношение на инфраструктурата. „Булгартрансгаз“, както вече споменах, сред актуализацията на Стратегията на 21 декември 2018 г. стартира едновременно и третата фаза на открития сезон, тоест за да проверим дали има икономически интерес към такъв тип проект, и стартира обществената поръчка за избор на изпълнител. Тази обществена поръчка беше поставена под условие и условието беше, че тя ще стане факт и ще се върви към нейното осъществяване единствено и само, ако третата фаза на пазарния тест, тоест тази фаза, която предвижда подаването на ангажиращи оферти, ще бъде успешна. Опитали сме се по този начин да защитим в максимална степен интересите на страната и да не се допуска каквото и да било съмнение по отношение на това, че някой просто иска да разходва едни средства. За радост и третата фаза на пазарния тест приключи успешно. Това ни даде основание да продължим напред с обществената поръчка и към днешния ден с радост мога да споделя, че обществената поръчка, свързана с избор на изпълнител, приключи успешно. Знаете, че процедурата, която се проведе, е открита процедура. Това е възможно най-публичната, най-прозрачната процедура съгласно Закона за обществените поръчки. В хода на процедурата се явиха три консорциума, като на беше дадена възможност да предоставят оферти, тъй като другият консорциум не можа да покрие тези изисквания. Два от тези консорциума представиха своите оферти, които съдържат технически параметри, технически и финансови показатели. Това, което мога да кажа, e, че от двата консорциума, които стигнаха до финала, офертата, която печели, е на консорциум „Аркат“, който се състои от компания „Аркат“ от Саудитска Арабия и италианска компания. Те дадоха оферта, която дава възможност да влезем в бюджета на обществената поръчка, гарантира се изпълнението на обществената поръчка в рамките на 250 дни и цената на ресурса, определена от страна на страна на консорциума, който е спечелил, е 4,1%, тъй като, знаете, че обществената поръчка съдържа условие за разсрочено плащане – изпълнителят на обществената поръчка ще изгради инфраструктурата, след което ние ще връщаме тези средства, разбира се, с лихва за определен период от време. Цената на ресурса, предложена от страна на избрания консорциум, е 4,1%. Смятам, че това е добър лихвен процент, но ние сме си оставили възможност в договора да потърсим, при положение че излезем на финансовите пазари – сега „Булгартрансгаз“ ще наеме и финансов консултант в тази посока, ако ние намерим по-добри условия от тези, имаме опцията да използваме тези по-добри условия, така че да осигурим още по-ниска цена на ресурса, ако, разбира се, това е възможно. Така или иначе, обществената поръчка приключи успешно и това, което следва оттук нататък, е стъпки към подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и старт на строителството. Знаете, че за реализацията на този проект имаме определени срокове, които искаме да бъдат изпълнени, и това е проектът да бъде готов до началото на 2020 г. По отношение на тази част от липсващата инфраструктура, това е напредъкът и развитието към настоящия момент. Когато обаче говорим за газоразпределителен център и за тази не влиза само този проект, той е част от цялата инфраструктура, от цялата концепция, която е разработена. Когато говорим за газоразпределителния център, безспорно ключово е значението на интерконектора „Гърция – България“. Това е проект, който е приоритетен не само за нас и за нашите гръцки съседи, той е приоритетен за целия Европейски съюз и неслучайно е включен в седемте топ приоритета на Европейския съюз в областта на енергетиката. За радост, по отношение реализацията на този проект също имаме добри новини. В момента са в ход три обществени поръчки, които са ключови, свързани с избор на инженер-консултант, доставчик на тръби и избор на строител. Процедурата, свързана с избора на инженер-консултант, приключи. На 15 март беше определен този изпълнител. Това е отново консорциум, който включва няколко компании – италиански, австрийски, българска компания също участва в този консорциум. Тази част от избора на изпълнители, която е много важна, тъй като инженер-консултантът ще има много важна ключова роля в целия процес – той ще бъде на практика връзката между строителя, между доставчика на тръби и ще координира целия този процес. Така че от компетентността, от квалификацията на този изпълнител до голяма степен зависи успешното реализиране на този проект. По отношение на другите обществени поръчки, надяваме се, през месец април да бъде финализирана поръчката за тръбите, през месец май да бъде финализирана и обществената поръчка, свързана с избора на строител, така че в началото на месец юни да бъде даден стартът на строителството. Интерконекторът Гърция – България, знаете, че е с капацитет между 3 и 5 млрд. куб. м газ, така че това е капацитет, който на практика – тези 3 млрд., се равняват на нашето годишно потребление, както и господин Николов отбеляза, което наистина е възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ. По отношение на интерконектора Гърция – България и по отношение на актуализацията на енергийната стратегия, която направихме благодарение на всички Вас, отново е много важно да споменем, че именно тази междусистемна връзка между България и Гърция ще ни даде възможност ни даде възможност да се възползваме от участието си в Ел Ен Джи терминала на Александруполис, където бихме могли да доставяме природен газ от различни източници, в това число втечнен природен газ, от САЩ, от Катар, от Израел, от различни източници, а каква по-голяма диверсификация от това? Връзката с Ел Ен Джи терминала в Александруполис и България, и диверсификацията на източниците в България е именно интерконекторът Гърция – България, този проект е също ключов, когато говорим за концепция за газоразпределителен център, тоест този проект ще ни даде друг, различен източник за доставка на природен газ. Междусистемната връзка с Румъния – знаете, това е проект, който също дълги години чакаше своята реализация. За наша радост през месец ноември 2016 г. интерконекторът беше изграден и въведен в търговска експлоатация. Така че това, което можем да кажем по отношение на този проект, е, че той вече е факт, и това е първата междусистемна връзка, която България има със съседна на нас страна. Когато обсъждаме темата, свързана с изграждането на газоразпределителен център, трябва да знаем, че като един от потенциалните източници за доставка на природен газ, ние разглеждаме и местния добив. Затова и местният добив е един от потенциалните източници и един от основните приоритети в Управленската ни програма в част „Енергетика“. Ние наистина залагаме изключително много на местния добив, залагаме на това проучванията, които в момента се извършват в дълбоко Черно море „Тотал репсол“ и ОМW, от компанията „Шел“, да се увенчаят с успех, защото няма по-голяма диверсификация от това да разполагаме с местни енергийни ресурси. Това ще бъде още един различен източник за доставка на природен газ. Разглеждаме, разбира се, като потенциален източник за доставка на природен газ и такъв от Румъния, тъй като, знаете, нашите румънски съседи разполагат с местен добив, който е в сериозни количества и им дава възможност на този етап да покрият на сто процента своето вътрешно потребление. Това – по отношение на инфраструктурата. Разбира се, интерконекторът България – Сърбия, който пък е много важен от гледна точка на това, че ще даде възможност през интерконектора Гърция – България, през българската газопреносна мрежа, природен газ от друг източник да достигне до цялата част на Югоизточна Европа. Това също е много важен инфраструктурен проект, който ще има ключова роля за газоразпределителния център на територията на България. Другата част от тази концепция е свързана с изграждането на борса за търговия с природен газ. Стъпките, които предприехме – през месец януари тази година – беше създадена компания, сто процента дъщерна компания на „Булгартрансгаз“, която компания ще оперира борсата за търговия с природен газ. много важна стъпка с подписването, непосредствено след регистриране на компанията, подписахме договор с източноевропейския газов хъб, който оперира австрийската борса, тоест това са колеги, които притежават много сериозен опит, много голям потенциал от знание в тази посока както по отношение на правната рамка на такъв тип борса за търговия с природен газ, така и по отношение на регулаторната рамка, която трябва да бъде създадена, за да функционира борсата пълноценно. Разбира се, както и Вие споменахте, господин Николов, за да има реална търговия, трябва да има и реални доставки на природен газ, трябва да има ликвидност за борсата, затова нашата задача – на правителството, благодаря още веднъж за подкрепата на българския парламент в тези наши желания и инициативи, е да изградим липсващата инфраструктура, която ще ни даде възможност

Преминаваме към въпросите. Въпрос от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. уважаема госпожо Министър, колеги народни представители! Безспорно газовата карта на Европа е на път да се промени драстично. Досегашните основни доставчици, предимно на руски газ през Украйна, е ясно, че са под огромен въпрос. Оттук следва да разберем къде е позицията на България предвид всички останали заобикалящи ни проекти, свързани с преноса на газ. Тук имам предвид и изграждането на втората тръба на „Турски поток“, и изграждането на „Северен поток“ 2, също така южния газов коридор, който ще осигури достъп до газовите находища в Каспийския басейн, поредицата от проекти, свързани с изграждане на ЕлЕнДжи терминали. Една част от тези проекти са свързани с множеството по-малки газопроводи, които също имат особено голямо влияние за нашата страна – имам предвид проекта БРУА, който ще свързва България с Румъния, Унгария и Австрия, проектът „Ийстринг“, който ще свързва газопреносните системи на Словакия, Чехия, Унгария, Румъния, България. Също така проектът, който очакваме да доставя газ от големите находища в шелфа на източната част на Средиземно море и заедно със свързващата инфраструктура, междусистемните връзки, създава изцяло нова среда, в която много е вероятно ролята на досегашните играчи да се промени, от което, разбира се, ще се промени и енергийната зависимост на Европа, което пък неминуемо ще доведе до промяна и в

случва. За нас ще представлява интерес да разберем каква е информацията от проведения от „Булгаргаз“ търг за покупка на природен газ.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

трябва да бъде стратегическо. Ние трябва да запазим това свое стратегическо място на газовата карта на Европа. България чисто географски е сложена така, че през нея минават естествените пътища на природния газ както от север, така и от юг.

Споменато бе, че именно на нашата територия се намират 80% от компресорните станции в целия регион, тоест това е този тип инфраструктура, която гарантира сигурността на доставките и съответно качеството на доставката на природен газ, така че нямаме право на грешки и нямаме право на това да не направим всичко, което зависи от нас, за да запазим стратегическото място на България на газовата карта на Европа. Когато говорим за различните варианти, за различните опции, които съществуват към настоящия момент, които в интерес на истината към днешна дата са доста различни, доста разнообразни,

могат да бъдат доставяни и които ще се доставят в България за работата на газоразпределителния център и за сигурността на доставките в нашата страна. Вие знаете, че повече от 40 години имаме много добро партньорство с нашите колеги от „Газпромекспорт“ по отношение сигурността на доставките, по отношение и на разговори, които текат към настоящия момент във връзка с концепцията за газоразпределителен център на територията на България,

досега такъв тип процедура не е провеждана – процедура за избор за доставка на природен газ от друг, различен източник. За радост тази

под регулираната цена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Независимо от това се появиха три участника, три потенциални доставчика на природен газ, които дадоха оферти, покриващи изцяло критериите, които „Булгаргаз“ беше поставил по отношение на цена. Този, който спечели процедурата и беше класиран на първо място, с него гръцката компания „Депа“ сключи договор за доставка на природен газ. Това, което мога да кажа в аванс, е, че към настоящия момент има много сериозен интерес от страна на компании, които се занимават с търговия на втечнен природен газ. Даже в момента вървят такива разговори и аз се надявам на добри новини в следващите няколко дни по отношение на на такава друга възможност, така че България трябва да търси всяка една възможност. Вие споменахте за Проекта „Исмет“. Да, това е един изключително важен и перспективен проект. проект. Реализацията на такъв тип проект наистина ще бъде много сериозен гарант за енергийната сигурност на целия регион. Това, което прави България в тази посока, е отново чрез интерконектора Гърция – България, защото това е нашата връзка с този тип други възможности за доставка на природен газ, чрез която ние ще имаме достъп и възможност да доставяме природен газ и от други различни източници. Затова е и толкова важно да успеем до началото на месец юни на дадем старт на строителство. Правим всичко това да се случи, защото наистина този проект, колкото и да изглежда малък – той е само 180 км, около 30 км на гръцка територия, останалите километри на българска територия, но този проект е ключов за цяла Европа и за целия регион. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Следващият въпрос би трябвало да бъде от парламентарната група на „БСП

Както е известно на всички Ви, по време на управлението на господин Орешарски в България дойдоха трима американски сенатори, предвождани от покойния Маккейн, и наредиха

милиони лева на година от газопреносни такси. Много от сега съществуващите проблеми, които си поставяме сега, нямаше да съществуват, тъй като от четири тръби щяхме да получаваме газ пряко от Русия. Впрочем тръбите все още стоят, доколкото е известно, на Варненското пристанище и чакат някаква реализация. Всичко, което говорим тук, е добре – газова връзка с Гърция, една тръба от „Турски поток“, но моят въпрос към Вас е: все пак, госпожо Министър, не съществува ли възможността да стигне до Варна, до хъб „Балкан“, а това е в пряка връзка с темата, която обсъждаме – за концепцията за хъб „Балкан“,

тръба или повече тръби, които да бъдат в пряка връзка, да идват направо от Русия. Това изцяло ще промени нашето положение и би дало друг смисъл, друго съдържание и във всички случаи би издигнало значението на газопреносния хъб „Балкан“. Благодаря

темата, свързана с Проекта „Южен поток“, е дискутирана многократно. Всички знаем как беше спрян този проект, но то беше на базата на наказателна процедура, която Европейската комисия стартира срещу България на 4 юни 2014 г. г. В самата наказателна процедура в съобщението, което Европейската комисия изпраща, са посочени два основни аргумента за спирането на Проекта. Първият аргумент е свързан с това, че според Европейската комисия е налице нарушение на третия либерализационен пакет. Вторият основен аргумент на Европейската комисия е свързан със съмнения за нарушения в областта на обществените поръчки или, за да бъдем конкретни, става въпрос за неприлагането на Закона за обществените поръчки при избора на изпълнител. Може би си спомняте процедурата, която траеше между Коледа и Нова година. Това има предвид Европейската комисия. Смятам, че темата, свързана с прекратяването на Проекта „Южен поток“, вече е в миналото, но това, което ние трябва да правим оттук нататък,

че когато следваме правилата, когато следваме европейското право, европейските изисквания и националното законодателство, нещата се случват. Неслучайно акцентирах върху това, че обществената поръчка, която „Булгартрансгаз“ възложи

Спазихме съответните изисквания на европейските директиви по отношение провеждането на пазарен тест. Никой в областта на природния газ, на енергийната инфраструктура не изгражда инфраструктура заради самата инфраструктура, просто за да има една тръба. За да се построи такъв тип инфраструктура, тя трябва да отговаря на определени показатели. Тя трябва да бъде икономически обоснована, трябва да има икономически интерес от нейното ползване, защото инвестицията в такъв тип инфраструктура се връща чрез цената, която потребителите плащат, за да използват тази инфраструктура. На конкретния Ваш въпрос мога да отговоря по следния начин. Принципно – няма невъзможни неща, но ние трябва да следваме това, което предвиждат европейските правила, което предвижда нашето национално законодателство. Ако има такъв интерес – тук, разбира се, трябва да се водят разговори съответно с руската страна, ако е налице такъв интерес, ако има икономически интерес от реализацията на подобен проект, мисля, че няма нищо невъзможно. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Въпрос от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – господин Аталай, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, дори на колегите, които не се занимават с енергетика, им прави впечатление, че в последните години говорим все едно и също нещо. Затова ще Ви върна малко назад. Смятам, че помните газовата криза – всички тук, в тази зала, я помним. Впоследствие, след тази газова криза, имаше план за развитие за този план през 2009 г. ГЕРБ получиха, че в най-кратък срок трябва да изградят интерконекторните връзки с Турция, с Гърция, с Румъния, със Сърбия. И днес, след 10 години, въпросът ми е, както го зададе господин Николов, и аз задавам пак същия въпрос: в какво състояние са интерконекторните връзки с Турция, с Гърция,

кога ще бъдат приключени всички интерконекторни връзки и ние, или и Вие – управляващите, ще кажете, че сме приключили всякакви действия, процедури и изпълнения, за да имаме завършени интерконекторни връзки? Тогава вече ще стигнем до онзи израз, който всички ползваме – стратегическото географско място на България, тогава ще говорим за инфраструктурата в България. Тогава може да зададем въпроса: може ли хъб „Балкан“ да бъде реализиран и какво трябва да се направи, за да бъде реализиран? Може би следващият въпрос, който ще бъде тогава: какво правим с връзката с Румъния, където в момента имаме интерконектор, за който Вие знаете, че ние можем само да изтласкваме газ оттук към Румъния, но оттам насам няма как да получим. Имате ли яснота? Отговорете ми на този въпрос, за да Ви задам втория въпрос, защото това, което правите в момента, е цялостното надбягване за 10 години, което искате да приключите – преди малко чух, за 6 месеца? Ако това е осъществимо – за 6 месеца да направим връзката с „Турски поток“, връзката със сърбите, ако ние изградим тръбата до Гърция, тогава възниква въпросът, като стигнем до инфраструктурата, за която също трябва да дадете отговор: какво правим с другата инфраструктура, където едни други специалисти ни подсказват – през Стара Загора към Димитровград?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Аталай, благодаря за поставения въпрос. Всички ние искаме да знаем кога ще стане възможно да бъдат реализирани тези проекти, за които споменахте. Аз съм съгласна с Вас, че те стоят в в обсега на общественото пространство доста дълго време. Но смятам, че е дошло време и тези проекти ще бъдат реализирани, както споменах преди малко в в развитието на питането. Те няма как да не бъдат реализирани, защото ситуацията е такава. Ние просто нямаме време да отлагаме реализацията на тези проекти. По отношение на интерконектора Гърция – България. Реализацията на този проект и въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора Гърция – България трябва да е факт през 2020 г. Това ще бъде факт заедно с реализацията на Проекта „Таб“. Ще кажа веднага защо това трябва да се случи и защо ще бъде така. Знаете, че имаме сключен договор със SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м. газ, предназначени именно за този проект – за интерконектора Гърция – България. В договора, който има „Булгаргаз“ със са предвидени определени срокове, в които доставките трябва да започнат. Ако тези доставки не започнат в рамките на тези срокове, това означава, че съществува риск да бъдат загубени тези количества, които всъщност са договорени.

Всички предпоставки са налице – аз вече споменах, обществените поръчки са на финалната права, избрахме инженер-консултанта, който ще има много важна ключова роля в този проект, сега, през месец април, ще бъде избран и доставчикът на тръби и през месец май ще бъде избран строителят. Така че това са необходимите условия, за да започне строителството – има разрешение за строеж и на българска територия, и на територията на Гърция, осигурено е изцяло финансирането, българското правителство предостави държавна гаранция в размер на 110 млн. евро за този проект, финализира се договорът с Европейската инвестиционна банка по отношение осигуряване финансирането на проекта, 45 млн. евро има предоставени от Механизма за свързване на Европа, още 39 млн. евро предоставихме по нашата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Така че всички предпоставки са налице, налице е и много ясно заявена политическа воля на най-високо ниво от страна на премиера Борисов, премиера Ципрас. Този проект е изключително важен, той е геостратегически. Ние осъзнаваме неговата важност и неговото значение и той ще бъде факт. По отношение на интерконектора България – Румъния. Всички помним как се развиваше този проект в годините, как няколко пъти се провалиха обществените поръчки за избор на изпълнител, просто никой не можеше, или по-скоро не не искаше, да поеме тази отговорност и да изгради тази връзка под река Дунав, което си беше едно сериозно изпитание. За радост, проведохме обществена поръчка през 2015 г., беше избран изпълнител – австрийски консорциум, който реализира успешно Проекта и тази междусистемна връзка работи и към настоящия момент. Даже в рамките на вчерашния ден реалният, фактическият пренос е 160 хил. куб. м газ на ден. Това, което трябва да се направи там, и това, което очакваме от

и към България. Така че по отношение интерконектора България – Румъния, смея да твърдя, че той работи, използва се и нещата са финализирани. Друг много важен аспект по отношение на диверсификацията и на това, че години наред само говорим по тази тема, но казвате, че няма действие. През 2015 г., ако си спомняте, беше подписано едно Споразумение за междусистемна свързаност между България и Гърция за осигуряване на капацитет, виртуален, на Кулата – Сидирокастро. Тази възможност се използва и към настоящия момент. Четири милиона кубични метра газ на ден твърд капацитет могат да вървят на

проектите от общ интерес. Това, което до този момент е направено от страна на „Булгартрансгаз“ – изготвено е предпроектно проучване, което е предоставено на колегите от „Боташ“ за евентуално становище от тяхна страна. Тук може би трябва да отворим една скоба и да кажем, че с изграждането на лупинга Лозенец – Недялско и създаването на възможност за реверсивен поток от Турция към България, който е с доста сериозен капацитет – приблизително 15 млрд. куб. м газ годишно, на практика играе много добра роля, за да бъде доставен природен газ и в обратна посока. По отношение на интерконектора България – Сърбия. Тази междусистемна връзка е включена в проектите от общ интерес на Европейския съюз, проект, който също назад във времето е отлаган доста дълго време, но тук причината не се корени в нас. Знаете, че по Механизма за свързване на Европа и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бяха заделени средства – 45 млн. евро, България изпълни своите ангажименти по отношение усвояването на тези средства на първата фаза, тоест изготви технически проект, подробен устройствен план. Това, което всъщност трябваше да бъде направено, за да продължи Проектът с усвояването на средствата, е, че от сръбска страна трябваше да бъдат достигнати тези действия и тази степен на готовност на Проекта, на която се намира той на територията на България. Тъй като нашите сръбски партньори имаха проблем с осигуряване на финансирането, този процес беше забавен във времето. Сега Европейската комисия отпусна по предприсъединителните фондове на Сърбия ресурс, който да им позволи да реализират този проект. Това, което ние сме подписали с моя колега – министърът на енергетиката на Сърбия, е, че Проектът ще бъде реализиран до месец май 2022 г.

Продължаваме с втория кръг въпроси. От парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от Вашето изложение разбрахме, че, за да се осъществи хъб „Балкан“, или платформата за търговия с природен газ, трябва да имаме три независими източника на входа, същевременно със заявени капацитети. Моят въпрос е: в какви срокове и в каква последователност

една от ключовите предпоставки за реализацията на концепцията за газоразпределителен център на територията на страната. От друга гледна точка, за да говорим за такъв тип търговия, за ликвидна борса, ние трябва да имаме и да доставяме природен газ, за да има различни източници за доставка на природен газ и реална търговия с него. За да стане това факт, разбира се, са необходими поредица от действия, които трябва да бъдат предприети. На първо място, възможността да бъде доставен природен газ от различни източници, тоест инфраструктурата трябва да е факт, за да можем да говорим за ликвиден пазар. Това, което ние сме си поставили като задача, и по което работим заедно с нашите колеги от източноевропейския газов хъб, който оперира австрийската газова борса – това са колеги с много добър опит в тази посока и ние работим заедно с тях, предвиждаме следните стъпки и етапи, през които трябва да преминем и да извървим, за да стигнем до една ликвидна борса. На първо място, казах, че задължителното условие е да бъде създадена такава компания. Тя вече е създадена. Подписали сме споразумение за консултиране, за предоставяне на опит. Това, което предстои да бъде направено до края на 2019 г., е да бъде въведена платформа за търговия, която да бъде съответно ден напред. След това предстои да бъде въведена платформа за търговия на база на двустранни договори, след което предстои да бъде въведена платформа за търговия, но това вече ще стане може би след 2020 г., когато се очаква да има по-голяма ликвидност на пазара и ще бъде въведена възможност за средносрочни и по-дългосрочни договори. Четвъртият етап, през който трябва да премине такъв тип платформа за търговия, е обединението на българската борса със съседните борси, което ще даде възможност за реално участие на съседните на нас борси за търговия с природен газ. Това са задължителните етапи и стъпки, през които трябва да преминем. Разбира се, за това се изисква и време, и търпение, и опит. Трябва да признаем, че България до този момент няма подобен опит, но винаги има първи път, както споменах и преди малко, че „Булгаргаз“ не беше провеждал процедура за доставка на природен газ, но

диверсификацията към която всички се стремим по отношение на газовите доставки, има един много важен елемент – собственият добив. Бих искал да дадете на народните представители малко повече информация относно реализираните сондажи в Черно море за добив на нефт и природен газ и би ли инициирало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

от вариантите, от възможностите, на която ние разчитаме изключително много, когато става дума за диверсификация на източника за доставка на природен газ. Това, което българското правителство е заложило като приоритет в своята управленска програма, заедно с нашите коалиционни партньори от „Обединени патриоти“, е именно развитието на местния добив, търсенето и проучването в дълбоко Черно море. Категорично мога да кажа, че от страна на българското правителство се оказва всякаква институционална подкрепа при реализацията на този тип дейности. Знаете, че в дълбоко Черно море се извършват две проучвания на този етап – едното от компаниите Total, Repsol и OMV – това е блок „Хан Аспарух“, и от компанията Shell, която проучва в блок „Хан Кубрат“. Това, което мога да кажа към настоящия момент, е, че компаниите Repsol, Total и OMV – помните, че преди близо две години дадоха сигнал по отношение на това, че

тези, които трябва да предоставят тази информация, са именно компаниите, които извършват търсеното и проучването. Когато те имат достатъчно категорични резултати, наред с това, че те са открили някакво потенциално находище, все още нищо не означава, защото, за да има добив, трябва да са налице трябва да е налице информация по отношение на количествата, дали ще бъде рентабилен този добив, за да бъде осъществен. Това е една сложна процедура, която във времето се развива и неслучайно законодателят е предвидил възможност за удължаване срока на търсене и проучване. Такова удължаване е дадено на компаниите, така че те да имат свободата и комфорта да вършат своята работа, както предвиждат правилата. По отношение на компанията Shell също бяха предприети действия в последните няколко месеца, които са свързани с включването и на други компании, които ще търсят и проучват заедно с компанията Shell, което според мен е един добър знак. добър знак. Очакваме да започне сондажът и ще чакаме добри новини. Безспорно, разчитаме изключително много на този тип дейност, защото наистина няма по-голяма диверсификация от местния добив. добив. Що се отнася до законодателните промени, смятам, че нашето национално законодателство е добре разписано в тази си част и то изцяло съответства на европейските правила и на европейското законодателство в тази област. Но, разбира се, ако има някаква необходимост от предприемане на някакви действия и законодателни инициативи, ние ще алармираме и ще разчитаме на Вашата подкрепа, в която не се съмнявам, както винаги е било. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря

като че ли избягвате отговора на определени въпроси, които Ви зададох, свързани с инфраструктурата. Може би, защото много пъти сте разяснявали и обяснявали, но все пак на българското общество Вие трябва да кажете защо инфраструктурата в момента се развива по този проект, който предлага Министерството, а не по Старозагорския – стария, към Димитровград – Сърбия. Дължите това обяснение.

терминалът в Гърция, за да започне в България наистина да има диверсификация и газът, който е необходим, да получава от терминала, където България ще има 20% участие? Допълнителният ми въпрос е проучванията в Черно море. Те като че ли не са толкова обнадеждаващи, но задавам въпроса с определено съмнение: как виждате и какво правите за разширението на газохранилище „Чирен“? Също така и един неудобен въпрос: бихте ли ни казали в какво състояние е „Чирен“, колко газ имаме в момента там и какво е състоянието на „Галата“?

Както винаги темите, които Вие поставяте, наистина са важни и значими за енергийния сектор. Първо, по отношение на подземното газово хранилище в Чирен. Това е един енергиен обект, който е пряко свързан с нашата не само енергийна, но и национална сигурност и всички знаем защо. Такъв тип хранилища имат две основни функции. На първо място, да гарантират сигурността на доставките. На второ място, играят ролята на балансьор в системата. Така че това, че ние искаме да разширим и увеличим капацитета на подземното газово хранилище в Чирен, който към настоящия момент е 500 милиона кубични метра газ годишно, ние искаме да го направим 1 милиард кубични метра газ годишно, е напълно закономерно и е задължително за за изпълнение. Още повече на фона на този проект, който всички заедно искаме да стане факт, а именно реализацията на Концепцията за газоразпределителен център на територията на България, такъв тип хранилища наистина ще бъдат необходими, защото няма как да говорим за газоразпределителен център, за газов хъб, без да имаме такъв тип енергийни предприятия, предприятия, такъв тип енергийна инфраструктура, която да гарантира съхранението на природен газ. Така че там се развиват процесите. Знаете от 2016 г. има проведена обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши 2D и 3D сеизмичните проучвания. Съответно „Булгартрансгаз“ кандидатства за финансиране от страна Европейската комисия във връзка с реализацията на този проект. Такъв тип финансиране е одобрено. Така че ние ще вървим в тази посока. Що се отнася до другата тема, която поставихте, за въпроса по отношение на някакъв алтернативен маршрут може би Димитровград – Ниш или? Това разбирам, че имате предвид. Това, което аз мога да кажа, е, че такъв тип проект или такъв тип маршрут официално никога не е бил обсъждан. Нещо повече, инфраструктурата, която се твърди, че съществува там и може да се използва, на практика не би могла да поеме тези количества природен газ, които ще бъдат съответно транспортирани по новата инфраструктура, която ние реализираме. Така че аз смятам, че са само някакви теми, които са обсъждани назад във времето, но никога не се е стигнало до някакви конкретни проекти, някакви конкретни маршрути, които да са обсъждани. По отношение на инфраструктурата по-рано аз споменах: сроковете, в които тя трябва да бъде изградена, са ясни, категорични ние ще продължим да работим в тази посока. Така че нищо повече по отношение на инфраструктурата не мога да добавя освен това, че интерконекторът Гърция – България трябва да е факт през 2020 г. с енергия с проекта ТАР, интерконекторът България – Сърбия трябва да е факт – 2022 г. до месец май. Разширяването на газопреносната инфраструктура на България от българо-турска до българо-сръбска граница трябва да е готово до началото на 2020 г.

С това въпросите към министър Петкова се изчерпаха. Отношение по получените отговори от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Господин Николов, имате думата. Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Мисля, че това изслушване, което реализирахме днес, беше важно. Хубаво е и хората да чуят какво се случва в нашата енергетика, че са предприети стъпки, защото честно да си кажем, в последните 10 – 20 години България доста е била лъгана. То не беше Бургас – Александруполис, една алтернатива се беше родила тогава – Бургас – Вльора, то не беше Южен поток, веднага се роди една алтернатива – „Набуко“, и така нататък. Да не ги изреждам. В крайна сметка нищо не се реализира. Общо взето в един момент България трябваше да поеме нещата в свои ръце. Така газовият хъб „Балкан“ мога да кажа, че си е абсолютно чисто българско решение, чисто българска реализация. реализация. Тръбата, за която в момента чухме от госпожа министъра, че вече е избран изпълнител, ще бъде абсолютно и изцяло българска. Тази тръба ще даде възможност „Турски поток“ да не заобиколи България, а да мине през България. Разбира се, това ще бъде една от изходните точки на страната. Да не забравяме, че имаме една друга който, не дай си боже да пресъхне, но ако се спре преносът през Украйна на руска газ, то тогава той става в един момент излишен. Той трябва също да се реализира. Дали ще бъде чрез „Ист Ринг“ или нещо друго, но тя трябва да бъде реализирана, защото това е готова инфраструктура, която може да бъде използвана. Неслучайно казах, че за първи път в енергетиката на България, не говорим за Белене, защото така или иначе той все е под въпрос, дали ще бъде построен, все още не са минали процедурите там, но за първи път имаме възможност в енергетиката да бъде реализиран проект, който ще бъде и експлоатиран на това отгоре. За първи път България сама влага средства в такъв проект. Говоря не само за този, както вече го наричаме балкански тръбопровод, който ще преминава от руската граница към сръбската, говорим за участието в газовия терминал Александруполис, говорим АйСиДжиБи, говорим за междусистемните връзки с нашите съседи. Тоест перспективата и бъдещето на виждаме, че си има своите вече материални осъществявания и своите амбиции да се реализират. Виждам вече конкретните години, които наближават. Не говорим за дълъг период, а говорим за след година, когато вече два проекта проекта ще бъдат в действие – този балкански тръбопровод да го кажем, да не го говорим все турски, който ще мине към сръбската граница, но и АйСиДжиБи също бъде реализиран. Можем вече да говорим за диверсификация и на източници. Така че перспективата и България да стои добре на газовата карта на Европа е много важна. Това дава още по-важни въпроси, които могат да дадат перспектива на България да бъде в газовата карта на Европа, защото виждаме, че едновремешните доставчици на газ за Европа като Холандия, Норвегия, разбира се, Русия през Украйна, вече вече се променят. Холандия изчерпа своите източници на газ, Норвегия все още има добри перспективи, но през Украйна вече имаме голямо съмнение, дали ще минават потоците на Русия? Даже бих казал, че това съмнение скоро ще го разберем, преговорите продължават, но сме доста скептични. Виждаме обаче нови находища, които са открити. Говорим за находището под Кипър, което накара Гърция, съответно Израел и Италия, да подпишат споразумение за доставка на газ от това находище съответно към Италия. Но аз мисля, че България трудно може да бъде заобиколена като един от вариантите да премине тази газ и да снабдява съответно Южна, а защо не и Централна Европа? Ние говорим за газ, която ще идва и през терминала в Александруполис. Там очакваме американска газ, катарска газ и каква ли не още, която може да бъде разтоварена там. Това също не може да заобиколи България с направената инфраструктура и влаганите пари. Неслучайно „Булгартрансгаз“ направи реверсивни, поднови всичките си подстанции, за да може газът, за да може газът, който преминава, да бъде доставен до съответните потребители. Така че мисля, че всеки един лев, вложен в газовата инфраструктура, дава перспективи България да бъде незаобиколим фактор в газовата карта на Европа. на Европа. Приветствам тези усилия на Министерството на енергетиката. Разбира се, ние ще подкрепяме, нашата парламентарна група със сигурност, а и колегите знам, имаме единомислие в това да подкрепяме да подкрепяме смислени проекти в България. В Комисията по енергетика винаги сме мислили прагматично, а не политически върху тези въпроси.

Уважаеми господин Шопов, имате думата да изразите отношение по дадените отговори от министър Петкова. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, много точно казахте: да не грешим, перифразирам, но това беше смисълът във Вашето изказване, който ми направи дълбоко впечатление. Господин Николов, Вие преди малко казахте, че много са ни лъгали по тези въпроси. Да, точно така е. Много говорим за геостратегическото си положение, за мястото си тук на Балканите като кръстопът, което винаги ни е донасяло конфликти, нашественици, робства, окупации. Хайде най-после да го осребрим това положение и от него да получим нещо добро. Всъщност това може да стане във връзка с газа по тази тема.

Беше прекрасно казано от колегата ми от „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов, който повдигна такъв въпрос. Много съм съгласен с него. Колеги, май че аз съм тук от най-старите в тази зала, спомням си, че България имаше собствен добив. Нямам предвид този, който се добиваше около Тюленово. България добиваше огромни количества газ от Яринбурското находище. Някои даже не са и чували, че имаше такова в Съветския спомняте си, господин Николов ме разбира, беше разработено от нас, българите. Не само разработено, но и имахме там инвестиции в преноса на газ. В България газ постъпваше на символични цени десетилетия наред. По По въпроса за лъжите и измамите, които сме понесли, едни фанфари на аерогара София свиреха в тържествен тон за това, че сме постигнали огромна победа беше да се откажем от този газ. Това стана по времето на Иван Костов. Тогава се върна вицепремиерът на страната и обяви тази голяма победа – да се откажем от газ, който години наред още можехме да получаваме на символични цени. Бакърджиев беше. Лъжата със „Син поток“. Този газопровод трябваше да мине през България подобно на „Южен поток“. Сега, както поставяме въпрос, тогава актуалният въпрос беше въпрос беше „Син поток“. Той мина през Турция. Сега правим интерконекторни връзки, за да получим този газ, когато все още „Южен поток“ не е стигнал до Турция.

Няма сега да се аргументирам защо и да се връщам назад. Както винаги сме казвали, нещата стават или не стават и се оказваме прави – „Набуко“ не мина. Въпросът пак за лъжата и грешката, която беше направена с „Южен поток“. Лесно е да кажем: той не отговаряше на едни условия от Европейския съюз. Не, „Северен поток“ минава при същите условия, въпрос е на разговори, преговори, това как ще се защитим пред Европа. Колониалните господари ни спряха тогава. Ние се оказахме съвсем меки, без да опонираме, без да защитим интересите си. Сега това са част от грешките. Бих продължил в този ред. Нямам време да излагам още грешки, още лъжи, които ни стовариха. Всички те доведоха до това положение.

за „Южен поток“, който да идва пряко от Русия и да стига до Варна, до хъб „Балкан“ и оттам нататък ние да го разпределяме, Вие отговорихте, че в един момент това може да се случи в едно бъдеще или при определени обстоятелства. Хайде да бъдем по-оптимистични в това отношение, в това направление. Да започнем разговори, да започнем преговори, да дадем индикация на руската страна, че ние бихме желали да се случи и това. Нищо лошо няма в това, защото тук с газа принципът е от колкото повече страни ще идва газ и се захранва хъб „Балкан“, толкова по-добре. Нека да не си въобразяваме, много от нещата, които сега си говорим, са хипотетични, те са за в бъдеще. Чудесно, български добив, но нещо не се намира толкова години. Дупчиха световни петролни компании, сега говорим за дълбините на Черно море, за откритото Черно море – не става!

това е руският газ, който е най-реалното, най-близкото и най-лесно осъществимото нещо, което можем да реализираме.

Енергийната сигурност на България е темата, която през цялото време на съществуването на енергетиката на България е като онзи фокус, към който всеки управляващ се насочва. Сигурността на енергетиката и днес в България, госпожо Министър, не може да се похвалим, че е на онова равнище, което би прилягало на България. Защо? За диверсификацията от различните източници на доставка на енергия в това Народно събрание дебатите се водят постоянно и никога не може да ги достигнем и да направим тази така желана диверсификация. Разбира се, руският газ е необходим за България, но са необходими и други източници. За първи път, колеги, ако направим – преди малко казах на господин Николов, че ще го „плювна“ от трибуната да не урочаса всичко това, което се прави в момента, да не ни хванат уроки, да направим най-после тази тръба, да се хванем към австрийския хъб, откъдето да започнем да получаваме газ и от двете посоки. Това е истината, колеги! Ако ние не стъпим на Баумгартен… Всичко друго от това, което чухте от министъра преди малко, тя дано да е онзи министър, който да довърши всички тези интерконектори и всички тези връзки, които България очаква от 2008-а или може би от 2009 г. досега. Не знам обаче кога и как ще се събуди сутринта премиерът и дали няма да дойде да Ви забрани и да се преметне – не виждам тук госпожа Павлова и господин Добрев, за да им обясня, че няма да ядат халва, защото несигурността идва от решението на правителствата в България. Несигурността идва не от това, че трима американци дойдоха в България и забраниха построяването на „Южния поток“, а от това, че министърът от служебния кабинет на Плевнелиев спря „Южен поток“, от това, че когато започнахме да строим „Южен поток“, сметнахме, че България е чак толкова голяма, че можем да нарушим определени законови изисквания на Европейския съюз. Но някои хора бяха в тази зала, когато гласуваха да няма „Син поток“, заедно с Костов бяха и сега плачат.

трябва да направим и интерконектора с Турция, госпожо Министър – тръбата, която ще минава, втори „Турски поток“ през турската връзка и интерконектора, който ще се направи със съществуващата инфраструктура досега, със съвсем различни потоци, които са необходими трябва да се направят. Закъсняхме, Ви казах, и с газовото разтоварище в Гърция. Колеги, няма да е далече денят, когато ще се говори за доставка на газ от Кипър, от Египет, от Алжир. Сега всеки веднага отива в другата крайност – ами шистовият газ от Америка, ами ако е по-евтин от този, който ще минава през „Турски поток“, защо да не се случи? „Набуко“ не се случи, защото, за да гръмнат 21 топа залп трябва барут, а нямаше на челото на тази тръба газ, защото трябваше да се вземе

вместо да направите онези крачки, необходими за България! Не си взимайте така изведнъж цялата хвалба, господин Николов, че чак Ви се учудих преди малко и Ви казах, че няма да Ви плюя! Но трябва да си кажем нещата ей тук. А за сигурността, за стабилността – освен стабилността, ние не можем да осигурим сигурност, не можем да осигурим стабилност, защото нямаме потоци от енергия. А какво останало да говорим за иновативното развитие на енергетиката в България!

Защото не търсихме баланса в интерконекторните връзки. Защото не търсихме наистина онова стратегическо географско място, на което се намираше България – и „Син поток“ ни заобиколи, и „Южен поток“ ни заобиколи, и в момента, да не го казваме за хъб „Балкан“, но ако не си осигурим обратната връзка през Румъния, през Украйна за газа и за връзката от Австрия за България, трябва да знаете, че и географски не сме улучили мястото, където сме! Затова става въпрос, колеги! Може да говорим надълго и нашироко, в момента мисля, че колегите от Министерството на енергетиката във връзка с тези проекти вървят по терлици, с тихи стъпки дано не се наложи някой да скочи на тази трибуна, да започне да вика, че онези големи братя от Русия искат да ни дават газ, а тези, по-големите братя, искат да ни дават от Америка! Не, колеги, трябва да си осигурим съответните енергийни потоци за България. Иначе, за собствено производство – дал Господ, нека да проучват. Но аз помислих, че